Idemo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o morskom ribarstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 519 Predlagatelj zakona je Vlada. Hitni postupak. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo i europske integracije, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za lokalnu i područnu i regionalnu samoupravu. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Tonči Božanić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. **Božanić, Tonči** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Evo, pred nama je Zakon o morskom ribarstvu. Dakle, kao što znamo Hrvatska je pomorska zemlja i držim da je ovaj zakon jedan od značajnijih zakona. u prosincu smo donijeli Zakon o strukturnim potporama i uređenju tržišta u ribarstvu i s ovim Zakonom o morskom ribarstvu zatvaramo zakonodavni okvir vezano za sektor morskog ribarstva. Naglašavam da EU ima zajedničku ribarstvenu politiku s kojom smo se dužni i mi uskladiti. Dakle, naše zakonodavstvo moramo uskladiti sa zakonodavstvom EU. Bez obzira što je dosadašnja hrvatska politika u ribarstvu težila istim ciljevima kao i ribarska politika EU, ipak postoje određene razlike, a u dijelu nadzora i kontrole te u sustavu upravljanja ribolovnom flotom su one najočitije. Dakle, jedan od osnovnih ciljeva donošenja ovog zakona je stvaranje odgovarajućeg pravnog okvira koji će omogućiti što jednostavnije uključivanje hrvatskog ribarskog sektora u zajedničku ribarstvenu politiku EU u okviru kojega je obvezna primjena jedinstvenih mjera. Dakle, ovim zakonom prvenstveno se uređuje gospodarenje obnovljivim bogatstvima mora i njihova zaštita. Uređuje se način i uvjeti obavljanja ribolova i uzgoja te njihovo praćenje kroz sustav prikupljanja podataka i sustav praćenja ribarskih plovila, ustroj nadzora i kontrole te niz drugih pitanja vezana od važnosti za morsko ribarstvo. Naravno, temeljem ovog zakona stvoreni su uvjeti za donošenje čitavog niza podzakonskih akata koje donosi resorni ministar. Također, važno je naglasiti da ovaj zakon propisuje i način obavljanja školskog i rekreacijskog ribolova gdje imamo jako veliki broj učesnika. Te također propisuje i posebnu kategoriju ribolovnog turizma. Uvodi se i nova kategorija malog obalnog ribolova koja po prijedlogu ovog zakona stupala bi na snagu s početkom 2015. godine, a koja bi u jednom dijelu bila nadomjestak za sadašnji mali ribolov. Zakon nadalje propisuje i uvjete prve prodaje ribe te način vođenja evidencija ulovu, iskrcaju, prekrcaju, skladištenju ribe te način dostave te evidencije. Također, propisano je i satelitsko praćenje ribarskih plovila te obavljanje poslova ribarstvenog monitoring centra. Propisana je i koordinacija svih tijela koja uključuju vršenje nadzora i kontrole te jedinstveno postupanje, planiranje i objedinjeno izvještavanje. Ovakav pristup sigurno će osigurati maksimalnu učinkovitost i smanjit ukupne troškove nadzora. jedno od mjerila za zatvaranje Poglavlja 13., dakle poglavlja ribarstva, u našim predpristupnim pregovorima je i definiranje kroz ovaj zakon nadzora i kontrole. Dakle, stoga se i ovaj zakon predlaže po hitnom postupku jer što prije moramo jedno od 3 mjerila koje imamo i ovim zakonom ispoštovati. Nekoliko riječi o novinama u ovom zakonu koji do sada nismo imali. Ovaj zakon po prvi puta uključuje regionalnu i lokalnu samoupravu, da vodi brigu o iskrcajnim mjestima, ribarskim lukama, jer znamo da su osnivači županijskih lučkih uprava upravo jedinice regionalne samouprave. Također se i njih poziva da u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave se uključe u promišljanje regulacije ribolova, dakle da se uključe kao partner ovom ministarstvu u definiranju nekih oblika regulacije ribolova. Također novina je da se uvodi registar flote. Znamo da u Europskoj uniji već davno je na snazi odredba koja definira veličinu broda, po bruto registarskim tonama i jačini motora. Dakle ako jedno plovilo izlazi iz ribolova, drugo plovilo samo jednakih veličina može umjesto njega obavljati ribolov. Dakle, mi ovim zakonom propisujemo jedan jedinstveni registar gdje će biti propisana i evidentirana i tonaža i snaga toga ribarskog plovila. Zakon također omogućava što je novina u odnosu na dosadašnji zakon donošenja pravila upravljanja ribolovnim područjima. Dakle mi smo do sada imali regulirano vrijeme dozvoljenog ribolova, dozvoljene alate u dozvoljenom vremenu, a temeljem ovih odredaba u prijedlogu ovog zakona moći ćemo na određenom području definirati i maksimalan broj brodova. Također vezano za zaštićena područja prirode. U prijedlogu ovog zakona stoji jedna novina koja također donosi određene poboljšice, jer primjerice do sada u zaštićenim dijelovima prirode recimo i u nacionalnom parku mi smo imali posebne propise. To nije bilo ribolovno more. Propise je donosila ustanova koja je upravljala tim područjem pa se često događalo da se i u ostalom dijelu ribolovnog mora bili daleko strožiji kriteriji vezanih za zaštitu bioloških bogatstava mora nego upravo u tim zaštićenim dijelovima

da propisi koji se donose ne smiju biti blaži od propisa koje donosi ovaj zakon. Kao što znate bilo je i određenih polemika vezano za prijedlog oko oko regulacije sportskog i rekreacijskog ribolova. Bilo je čak i javnih prosvjeda. Ja vam moram reći da sam održao niz sastanaka sa predstavnicima sportskih ribolovaca i na sastanku koji koji smo održali sa predstavnicima Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru dogovoreni su određeni kompromisi i dobili dobili smo pismeno prihvaćanje tih prijedloga koji sadrži ovaj prijedlog zakona. Moram naglasiti i to da je prijedlogu ovog zakona prethodila jedna široka javna rasprava u kojoj su bili uključeni predstavnici svih zainteresiranih počevši od Ceha ribara Hrvatske obrtničke komore do Hrvatske gospodarske komore do Sindikata ribara, znanstvenici su bili uključeni i sva resorna ministarstva. Osnivale su se čak i pojedine radne grupe za područje ribolova, za područje uzgoja. Dakle u toj širokoj raspravi osobno držim da sve što je bilo argumentirano sadržano u prijedlogu ovog zakona. ono što bih na kraju htio reći da zaista držim da će ovaj zakon omogućiti odgovorno i dugoročno održivo iskorištavanje živih bogatstava mora na ekološko uravnotežen i gospodarsko i društveno opravdan način. I također s obzirom da se ovaj zakon bavi uzgojem, također omogućava i razvoj djelatnosti uzgoja, ali što je posebno važno uzimajući u obzir najviše ekološke standarde. Dakle, evo slijedom svega navedenog predlažem da podržite ovaj zakon. I na kraju bih rekao s obzirom da smo dobili amandmane od saborskog Odbora za zakonodavstvo i saborskog Odbora za poljoprivredu, razmotrili smo ih i evo u ime predlagača mogu reći da prihvaćamo te dostavljene amandmane. Hvala. za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Predsjednica odbora gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora raspravio je na 29. sjednici održanoj 18. i 25. ožujka 2010. Prijedlog Zakona o morskom ribarstvu s konačnim prijedlogom zakona i to kao kao matično radno tijelo. U raspravi su sudjelovali predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Sindikata ribara pri Hrvatskoj udruzi sindikata. U raspravi su iznesene primjedbe na nepreciznost definiranja kaznenih odredbi koje mogu imati drastične posljedice za pravnu osobu u smislu okončanja djelatnosti. Smisao novčanih kazni je discipliniranje odgovornih te bi u tom smjeru trebale ići kaznene odredbe. Imajući u vidu što praktična primjena kaznenih odredbi može značiti u smislu posljedica za pravnu osobu. Dakle, može se dogoditi da je za eksploziv na plovilu kriv član posade, a da vlasnik plovila, odnosno povlastice zato ni ne zna, kao što se ne može izbjeći da pravna osoba bude kažnjena, trebalo bi ispitati kaznene odredbe u smislu većeg kažnjavanja odgovorne osobe u pravnoj osobi. U prijedlogu zakona je naime prevelika razlika u novčanom kažnjavanju između pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi. Iznesena je i primjedba na članak 108. stavak 1. točke 22 i 23 kojima se za nepropisanu upotrebu i nedozvoljeni ulov i sakupljanje morskih vrsta u obavljanju malog obalnog ribolova kojeg smiju obavljati fizičke osobe novčano kažnjava pravna osoba. Također je u svezi članka 108. stavka 3. postavljeno pitanje povezanosti obrtnika i malog obalnog ribolova. U raspravi je izraženo razumijevanje i potreba uvođenja nove kategorije malog obalnog ribarstva kao djelomične zamjene dosadašnjeg pojma ribolova koji bi omogućio lokalnom stanovništvu egzistenciju. No obzirom da se u malom obalnom ribolovu može ostvariti ulov i u većim vrijednostima postavljeno je pitanje preispitivanja istog u kontekstu poreznih obveza. Ocijenjena je važnost nadzora ribolova na području nacionalnih parkova, strogih rezervata i posebnih rezervata u kojima se primjenjuju odredbe posebnog propisa o zaštiti prirode. Članovi odbora su ukazali na potrebu jačanja inspekcijskog nadzora u zaštićenim dijelovima, a čemu bi pridonijela zakonska odredba da inspekcijski nadzor provode pored ovlaštenih temeljem Zakona o zaštiti prirode i ribarski inspektori kao i ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske. U raspravi je postavljeno i pitanje zašto u članku 13. stavku 3. ministar propisuje ne samo oblik, sadržaj i način vođenja Registra subjekata u ribarstvu već i stupanj otvorenosti za javnost. Nakon provedene rasprave odbor je odlučio jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o morskom ribarstvu uz sljedeće amandmane, ja ih neću u cijelosti čitati nego ću reći da su to amandmani na članke 35., 40., 42.,

predsjednik odbora gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče. Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu je na svojoj 45. sjednici 17. ožujka 2010. razmotrio Prijedlog zakona o morskom ribarstvu s konačnim prijedlogom zakona kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi su članovi odbora podržali donošenje ovog zakona pri čemu su iznijeta sljedeća mišljenja, primjedbe i prijedlozi. U odnosu na rješenje predloženo člankom 49. konačnog prijedloga zakona kojim se određuje obveza označavanja ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova i dozvoljena je količina ulova u športskom i rekreacijskom ribolovu, iznijeto je mišljenje prema kojem bi se ovim člankom trebalo propisati i djelotvorniju kontrolu prodaje odnosno dostave ribe ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu u restoranima. U odnosu na rješenje predloženo člankom 67. konačnog prijedloga zakona prema kojem ministar može propisati obvezu vođenja evidencije ulova po vrstama, količini i području ulova ribe i drugih morskih organizama u športskom i rekreacijskom ribolovu od strane osoba koje obavljaju taj ribolov, iznijeto je mišljenje prema kojem bi trebalo razmotriti mogućnost iznalaženja jednostavnijeg rješenja za prikupljanje podataka obzirom na veliki broj osoba koji bi sukladno predloženom rješenju bile dužne dostavljati propisane podatke, a što bi otežalo preglednost i zahtijevalo dodatni posao na praćenju stanja u ovom području. U odnosu na rješenje predloženo člankom 83. konačnog prijedloga zakona iznijeto je mišljenje prema kojem bi trebalo preispitati usklađenost odredbe ovog članka sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Također je iznijeto mišljenje prema kojem bi trebalo jasnije definirati odredbu stavka 2. ovog članka kojim se propisuje da će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u suradnji s jedinicama lokalne samouprave dostavljati ministarstvu prijedloge regulacije ribolova na području svoje samouprave. Predstavnik predlagatelja odgovorio je na više pitanja i nakon rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje ovog zakona. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona što ne znači da nemamo i niz prijedloga da se još prije njegovog usvajanja naprave neke dodatne preinake. Naime, kolegice i kolege, ovo je još jedan u nizu zakona s kojim usklađujemo naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije. Ovaj ribarski paket sastoji se od tri zakona, jednoga kao što je državni tajnik rekao već smo donijeli, to je Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu. Danas donosimo zakon, odnosno danas raspravljamo Zakon o morskom ribarstvu, ali čeka nas kolegice i kolege i treći zakon koji je tek u izradi. To je Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Naime, tek kad budemo imali ta tri zakona moći ćemo reći da smo uskladili našu ribarsku politiku sa onom Europske unije i zato po nama iz kluba HNS-a velika je šteta da nismo istovremeno dobili prijedlog jednog, drugog i trećeg zakona, da ih nismo zajedno raspravili, da na taj način uvijek ne ostavljamo repove iza jednoga zakona navodeći da ćemo to riješit sa onim sljedećim, a uvijek u međuvremenu se onda događaju nepotrebne situacije. I sami znamo što se događalo ovih zadnjih nekoliko tjedana u tiskovinama vezano uz razne upite ili nesporazume na račun tih zakona. Evo konkretno, sada imamo situaciju da onaj prvi zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu koji je stupio na snagu 1.1. ove godine, on u svom članku 10.-om poziva na provođenje mjera utvrđenim u Zakonu o morskom ribarstvu i u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu. Ovoga tek donosimo ovaj tjedan, a već onaj prethodni se poziva na mjere iz ovoga zakona, a jednoga tek smišljamo, a pozivamo se onim kojim već u primjeni na nešto što ćemo pro futuro tek ugledati. Nadalje, u ocjeni potrebnih sredstava predlagatelj navodi da za potrebu provedbe ovog Zakona o morskom ribarstvu neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu. U klubu HNS-a nismo previše uvjereni da će to tako biti iz razloga jer ovaj zakon predlaže formiranje savjetodavnog vijeća za ribarstvo. Ima tajnika, ima članove, sastanci, vjerojatno se mora doći na sastanke, neki troškovi, oprema itd. Zatim povjerenstvo za žalbe, vijeće za prekršaje, dakle niz tijela za koje smatramo da će vjerojatno ipak trebati osigurati dodatna sredstva. Nadalje neobično je da odredbom članka 115. ovog zakona određujemo da će danom stupanja na snagu ovog zakna prestati važiti Zakon o morskom ribarstvu, osim članaka koji se odnose na mali ribolov, jer taj članak vrijedi do kraja 2014. godine, dakle skoro 5 godine, te na članak 73. koji važi do stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zahvaljujući ovakvom neobičnom rješenju, imamo situaciju da se istovremeno primjenjuju odredbe o malom ribolovu po starom zakonu još gotovo 5 godina, a odredbe o malom obalnom ribolovu po novom zakonu, gdje jedan od preduvjeta da za to osoba ima važeće odobrenje po starom zakonu, dakle jako je umrežen sustav starih i novih zakona. Nadalje imamo gospodine državni tajniče niz pitanja za vas i molili bi vas jasno da nam pomognete, na kraju u vašem obraćanju da nam odgovorite na neka od tih pitanja. Prvo smatramo da ne bi bilo loše da u članku 2. dakle tamo gdje se navodi nekakav recimo pojmovnik, da se unese i pojam biocinoza ili biocinoze mora jer se one kasnije u tekstu pojavljuju. Čini nam se da je to jedan izraz koji bi sigurno u pojmovnik spadao. Zatim u članku 11. određeno je da Vlada može radi održivog upravljanja biološkim bogatstvom mora donijeti planove upravljanja biološkim bogatstvima, ona riječ može nam smeta, dakle može ne mora, kada može, kada mora, zašto može, zašto ne mora. Članak 12. stavak 4. propisano je da ministarstvo izrađuje godišnje izvješće o stanju ribarstva. Koja je svrha tog izvješća, kome se ono podnosi i koji je rok. Članak 26. stavak 8. propisuje uvjete za dodjelu povlastica nakon javnog poziva npr. navode se kriteriji, prebivalište, fizičke osobe, u priobalnom gradu duže od 5 godina. Nas zanima zašto baš 5 godina, da li je to nekakav europski standard, ili je to nekakva granica koju je predlagatelj sam osmislio. Članak 37. zašto za dobivanje odobrenja za malo obalni ribolov osoba mora imati navršenih 60 godina života, i da ukupni dohodak u prošloj godini po glavi domaćinstva mjesečno ne smije prelaziti 50% proračunske osnovice. 60 godina nas muči. Zar muškarac koji ima 53 godine, koji nije zaposlen, ne bi možda isto tako imao pravo na takvu jednu dozvolu da si možda pomogne i u egzistencijalnom smislu. Članak 44. stavak 2. da li stranci mogu obavljati športski ribolov. Nama nije jasno iz naime ovoga članka, i s tim u vezi da li imaju pravo na kupnju višednevne dozvole za športski ribolov ili možda čak i godišnje. Iz navedenog članka, po nama proizlazi da to mogu imati samo članovi nacionalnog saveza. U članku 59. stavak 1. određeno je da se u svrhu provedbe sustava nadzora i praćenja plovila u ministarstvu osniva ribarstveni monitoring centar. Dvije primjedbe. Ona riječ monitoring, ne znam da li ga možemo zamijeniti sa ne znam sustavom za praćenje, nadzor, nadgledanje, kako hoćete, monitoring baš i nije nekakva nazovi hrvatska riječ i mislimo da se već tu može napraviti intervencija, a s druge strane glede same uloge centra što je sa zaposlenicima, što je sa opremom, što je sa ovlaštenjem tog centra. Praktično iz prijedloga zakona ne znamo i ne možemo puno pametniji biti, pa vas molimo da nam objasnite. Članak 96. stavak 3. propisuje da se protiv rješenja koje donosi viši inspektor, može izjaviti žalba povjerenstvu za žalbe. Stavak 3. propisuje da to povjerenstvo ima najmanje tri člana koje imenuje ministar, nas zanima od kud će biti ti članovi tog povjerenstva, jesu to zaposlenici ministarstva koja im je stručna sprema i kad će ih i u kojem roku ministar imenovati. O tome ne piše. Članak 104. ministar imenuje Vijeće za prekršaje. Isto pitanje, stručna sprema, kada, rok, i ostalo. Ono što moramo vas pohvaliti gospodine državni tajniče i predlagatelja jest da ste uistinu konzultirali sve relevantne partnere i ribare i sportske ribolovce, rekreativce, to je dobro, to je dobro i tako treba raditi. Ponavljam mi ćemo podržati u HNS-u ovaj prijedlog zakona, smatramo da neke stvari nam još možete pojasniti ili dograditi do dana kad budemo usvajali ovaj zakon. zahvaliti se vama kolegama iz Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, mislim da ste obavili dobar posao, tako bi trebala raditi matična povjerenstva, vrlo temeljito proći prijedloge zakona, iznijeti brojne amandmane, ako ih ima, ovaj puta je to bio slučaj, nekoliko tjedana je odgođeno jasno ova rasprava temeljem vaših zahtjeva, vidimo da je predlagatelj prihvatio te prijedloge što je dobro, i evo sa 12 amandmana koje ste vi dali i nizom drugih prijedloga nesumnjivo će ovaj zakon u konačnici biti puno bolji nego u početku. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. Hvala vam, Ribarstvo u Hrvatskoj ima vrlo važnu socijalno-gospodarsku ulogu, omogućava zapošljavanje na otocima, obalnom dijelu, posebno u ruralnim područjima. Izuzev uzgoja tune koja se tek nedavno počela razvijati u Hrvatskoj, ukupan dio ribarstva u BDP-u je manji od 1%. Temeljno načela razvoja hrvatskog ribarstva je njegova održivost koja se treba temeljiti na međusobnoj ovisnosti, njena tri stupa, znači gospodarskom razvoju, socijalnoj pravednosti zaštite okoliša, kao i na unaprjeđenom upravljanju. Ribarstvo je jedna od naših rijetkih gospodarskih grana u kojoj je izvoz veći od uvoza, Hrvatska već određeno vrijeme godišnje izvozi oko 30 tisuća tone ribe u vrijednosti oko 160 milijuna dolara, a isto tako uveze oko 50 tisuća tona u vrijednosti 100 milijuna dolara. Izvoz ribe čini ukupno 15% izvoza naših poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ribarska flota u 2009. godini ulovila je rekordnih 50 tisuća tona sitne plave ribe, što je za 7 tisuća tona više nego u prethodnoj 2008., te blizu 7 tisuća tona bijele ribe, što je za 2 tisuće tona više nego u 2008. godini. Isto tako je činjenica da Hrvatska nema zadovoljavajuće količine bijele ribe kojima bi ozbiljnije mogla konkurirati na zahtjevnom europskom tržištu zatrpanom ponudom iz cijeloga svijeta, ali naša riba ima iznimnu kvalitetu da sve ponuđene količine lako pronalaze kupca u EU. U posljednjih nekoliko godina na našoj obali i otocima niknulo je mnogo pogona za preradu, soljenje, filetiranje i mariniranje ribe i to od malih obrta do velikih pogona. Svi ti objekti trebaju naći nove i učinkovite aktivnosti rješavanja problema kvalitete proizvoda uključujući sustave ISO i HASAP. Ovo bi trebalo povećati usmjeravanje proizvođača prema stabilnom i isplativom tržištu, a i veoma je bitno prenijeti znanje o upravljanju ekonomskim i financijskim analizama te njihovom primjenom u prodaji proizvoda i marketingu. Hrvatska ima oko 300 velikih ribarskih brodova, najvećim dijelom plivarica za ulov sitne plave ribe, oko 700 manjih brodova te 3 tisuće registriranih ribara. Prema nekim istraživanjima mogućnost godišnjeg izlova sitne plave ribe u našem dijelu Jadrana je oko 200 tisuća tona što znači da hrvatski ribari sada na godinu iz mora izvade oko 20% navedene količine. To je ohrabrujući podatak za sve one koji su uložili znatan novac u gradnju novih brodova za izlov plave ribe, ali i one koji su sagradili ili grade objekte za preradu ribe. U sklopu državnog programa obnove i modernizacije ribarske flote uz državnu potporu od 30% bespovratnih sredstava dosad je sagrađeno 15 novih velikih ribarskih brodova od tunolovaca do velikih plivarica i koća. Prosječna potrošnja ribe po stanovniku u Hrvatskoj jedva dostigne 10 kg što je znatno ispod prosjeka europskih država. Razlog tome je i nedostatak dobro organiziranog tržišta te nedostatak obalne infrastrukture s objektima za hlađenje, zamrzavanje i skladištenje. To u konačnici rezultira višim cijenama ribe u maloprodaji. Isto tako je činjenica da većina ribarnica je malih dimenzija, a samo ih nekoliko posudi odgovarajuće prostorije za skladištenje, hlađenje i zamrzavanje što daljnje ograničava pristup svježe i visokokvalitetne ribe tržištu. Glavni cilj donošenja novog Zakona o morskom ribarstvu je postavljanje pravnog okvira za donošenje i provedbu odredbi i mjera zajedničke ribarstvene politike EU ovaj će zakon omogućiti odgovorno i održivo iskorištavanje živih bogatstava mora na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko sustava. Što će istovremeno doprinijeti opstojnosti i razvoju obalnih i otočnih zajednica. U svrhu zaštite bioloških bogatstava mora zakon daje temelj za donošenje niza tehničkih mjera u svrhu regulacije ribolova i marikuluture, zaštite pojedinih područja ribolovnog mora i posebnih staništa i uvodi mjere kojima sprečava onečišćavanje more i ugroze bioloških resursa mora. Zakon uvodi i pojam kapaciteta ribolovne flote i postavlja pravni okvir za donošenje mjera kojima se isti regulira radi održivog upravljanja aktivnostima ribarske flote. Ovaj mehanizam sastavni je dio europske politike ribarstva, a dosad nije bio pravno uređen u RH. Propisuje Propisuje se vođenje registra ribarske flote u koji se moraju upisati sva plovila u gospodarskom i malom obalnom ribolovu te akvakulturi. Daje se podloga za sustav satelitskog praćenja plovila i uspostava ribarskog monitoring centra te se propisuje način izvještavanja o pozicijama plovila kao sustava koji će predstavljati veliku pomoć inspekcijskim službama na moru. Ovo su značajnije novine u odnosu na postojeći pravni okvir, a predstavljaju jednu od ključnih obveza RH u okviru međunarodnih organizacija i procesa pristupanja EU. Propisuje Propisuje se način vođenja evidencije o ulovu, iskrcaju, prekrcaju i skladištenju ribe. propisuju se uvjeti prve prodaje ribe i drugih morskih organizama te oblik i način vođenja i dostava evidencije o istom. Na ovaj način će se omogućiti unakrsna provjera podataka čime će se u značajnoj mjeri smanjiti i sivo tržište. Zakon na novi način propisuje inspekcijski nadzor, a jedna od značajnih novina je i proces općeg usklađivanja procedura i izvješćivanja za sve inspekcijske službe koje obavljaju inspekcijski nadzor na temelju ovoga zakona. Ovakav pristup može osigurati maksimalnu učinkovitost i smanjiti troškove nadzora što uvjetima hrvatske obale može imati veliki značaj u budućem preuzimanju obveza iz punopravnog članstva u EU. Klub HDZ-a podupire donošenje ovog zakona. Zahvaljujem se. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Očekivali smo, mi u klubu SDP-a, kad smo dobili ovaj prijedlog Zakona o morskom ribarstvu, a shodno svim obećanjima kada su izbori, bilo lokalni ili državni, kada pršte obećanja u našu pomorsku orijentaciju o plavoj transferzali, o orijentiranosti Hrvatske i posebne pozornosti koju vlast mora pokloniti pokloniti ribarima, ribarima i seljacima. Pa smo onda očekivali da će bar, da takav prijedlog zakona neće biti ispod onog minimuma koji ste rezervirali za golf igrališta gdje u prvoj točki stoji kako je golf igralište od nacionalnog interesa. Pa smo onda stoga očekivali da će u prvom članku ovog prijedloga zakona to stajati. Da će biti propisano upravo i to opredjeljenje koje je izgleda samo rezervirano od izbora do izbora. Da će morsko ribarstvo, shodno našoj povijesti, našoj poziciji upravo biti na tom tragu. Na tragu tih obećanja. Ali izgleda da je to rezervirano samo za izbore. U našem kraju, u našem priobalju, na našim otocima gdje se odvajkada ribarilo, gdje se od riba živilo, ti ljudi živjeli su uvijek teško. Pa je onda i poslovica bila: "U ribara mokre gaće, za večeru ne zna što će." Kakva je sudbina ribarstva? Kakva je sudbina hrvatskog ribara? Naime, nema sumnje da on zajedno sa pomorcem jede kruh sa 7 kora. Ribarstvo je danas u nezavidnoj situaciji. Ali zašto je tomu tako kad je ribarstvo jedna izuzetna i izrazito proizvodna grana koja u svim svojim segmentima je podigla proizvodnju za razliku od drugih. I tu onda upravo senzibilnost države mora biti posebna. Ovaj prijedlog zakona on ima jednu generalnu primjedbu, da je pisan meta jezikom. To nije jezik za njegove glavne adresate ribare. On je teško pravnicima probavljiv u smislu da ga je teško iščitati do kraja. On je pisan tim birokratskim jezikom kako se govori u Europskoj uniji. Mi želimo biti što prije članica Europske unije, ali ako izvršavamo svoje zadaće radi boljitka prije svega vlastitih građana, onda možemo biti i kritički prema toj Europskoj uniji, a ne podanički raspoloženi. I ako je ikoja politika Europske unije promašena, onda je to promašena upravo u ribarstvu. To je njezina politika u ribarstvu. Naime, nema sumnje da su upravo zemlje Europske unije devastirale i opustošile vlastito more i sada bi se mi morali prilagođavati i i u normativnom smislu zemljama Europske unije i njihovim propisima koja traži nove načine i kritička je sama prema sebi što je učinila prema vlastitom ribljem fondu. Dakle, ponavljam govoreći u ime kluba SDP-a da po nama ribarstvo i to mora država, mislim da ima vremena da se to i deklarira jer to i ne ostaje na razini puke deklaracije ako imamo upravo među prvim člancima stipuliranu upravo takvu jednu odredbu, da ribarstvo mora biti proizvodna grana od nacionalnog interesa. Dakle, ponavljam nije smo zbog naše teritorija kojim gospodarimo, nego upravo prije svega zbog financijskih razloga i ponavljam zbog kulturoloških naših i socijalnih razloga. Ta gospodarska grana na neki je način kažnjena. Iako već 20 godina ljudi koji rade upravo u toj grani najveći su izvoznici. To je jedina grana ponavljam koja je u teškim vremenima, a laki ovdje nisu nikada bili a pogotovo i u ovim kriznim podigla svoju proizvodnju. Cilj koji se želi ostvariti ovim prijedlogom zakona kao što smo čuli ne samo danas u uvodnim riječima gospodina državnog tajnika, nego inače kada je bio predstavljen ovaj prijedlog zakona je da se ukupan, prije svega to je jedna važna novina, prostor hrvatskog dijela Jadranskog mora želi razvrstati u određene upravljačke zone, a to znači i razgraničenje za ribolovno područje. Dakle, jednako tako i određenja razdoblja za dopušteno ribarenje, odnosno lovostaj za svaku riblju vrstu, ali jednako tako posebno su onda definirani i alati kojima je ulov određene vrste i za određeno razdoblje dozvoljen. Međutim, nama bi prije sve možda u ovom području trebao biti i trebala koja na zadovoljstvo svojih ribara vodi odličnu ribarsku politiku. Nama treba biti cilj da upravo ljudi koji rade u ribarstvu bilo obrtnici, bilo njihove tvrtke upravo opstanu u ribarstvu i da vide tu opstanak za sebe i svoje obitelji doprinoseći onda ukupnom razvoju Republike Hrvatske. Po prvi puta segment potpore upravo u ribarstvu izdvaja iz onih općih dijela poljoprivrede. I to smatramo da je dobro i Ceh ribara to podržava. Međutim, zbog ugroženosti ribljeg fonda u svijetu se često raspravlja i o lovostaju i isto tako o manjim kvotama koje je moguće izloviti. Mi osim toga mi ovdje imamo odlične mogućnosti i sigurno je to jedan od naših izbora je marikultura. Lani je dala tek 11 tisuća 680 tona ribe, međutim na 6 tisuća i 200 km obale današnji uzgoj takve vrste zaista se bilježi u promilima. I to nije dobro i to treba mijenjati. Kao što je poznato Ceh ribara je tražio, dobar dio toga je usvojen, ali to ne može biti samo dio ovog zakona, nego jednako tako jedne nove i i suvremenije Nacionalne ribarske strategije. Prije svega upravo da se na neki način i jedinice lokalne samouprave bilo da su to općine, bilo da su to gradovi prisile i to zakonskim dijelom kako u svojim prostornim planovima odrediti mjesta za luke, za neometani dio upravo i remonta, brodogradilišta za ribarske brodove, mjesta predaju ribe i školjki i dakle na način da se to obuhvati u jedinicama lokalne samouprave. Vidimo da tu ima određenih naznaka, međutim ne znamo u kojem dijelu je to obvezno. Mislim da neke norme u tom smislu mi u klubu SDP-a držimo da ih treba objasniti. Mnoge kolege koje će govoriti pojedinačno sa svog područja posebnu će pozornost skrenuti na te važne odredbe. Jako je važno da samo ministarstvo osigura upravo funkcioniranje, upravo takvih mjesta za ribu, za rješavanje statusa u svim tim prostornim planovima i bez samog ministarstva to neće biti na jedan cjeloviti način moguće osigurati. Poznato je da je Ceh ribara tražio da se ribarima koji prodaju svoju ribu upravo do količine 50 tona, odnosno 50 kg, odnosno do vrijednosti do tisuću kuna treba odgoditi obveza slanja izvješća o toj prvoj predaji ribe. Isto tako ovaj institut malog obalnog ribarenja koji ispočetka je bio sporan, ne znam kome je to smetalo da se poštuje taj socijalni status. Mislimo da ima još uvijek prostora u ovome vremenu nezaposlenosti, ali jednako tako opstanku naših ljudi u priobalju prije svega na otocima, da se olabave ti kriteriji koji su ipak na neki način upravo i kod zbog samog toga stanovništva je ministarstvo kao predlagač popustilo. Ali smatramo da još uvijek ima tu više prostora upravo vodeći ovaj socijalni ali isto tako i kulturološki moment na našim otocima. Nema sumnje da upravo zbog male količine vremena, bolje reći stiske s vremenom da pregovori o ribarstvu i o tom poglavlju nisu išli na način kako su možda trebali ići. I s obzirom na takvu značajnu granu kao što je to ribarstvo u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Udruženja ribarstva i prerade ribe pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gospodin Miro Kučić, ocijenio je kako je ribarstvo premda gospodarska grana kaže od nacionalne važnosti upravo da se našlo u nezavidnoj poziciji, kako on ocjenjuje da je to jedna od najtežih pozicija u zadnjih 30 godina. Smatra da ribari jednostavno ne smiju i da neće pristati na linearno smanjenje poticaja nego upravo da svaki sektor treba biti promatram posebno i odvojeno. Posebno je istaknuo kako su upravo poticaji u ribarstvu apsolutno najpošteniji način poticanja proizvodnje i bila bi prava šteta da se linearno oduzima kao što je to navješteno za druge grane. Treba ovdje istaknuti da u ovim teškim trenucima istarski ribari su prvi vidjeli važnost trenutka da pogotovo u ovim trenucima se kvalitetnije udruže. Na to skreće čak i pozornost Europska unija. Dakle organiziranje ribara, udruživanje u udruge, u zadruge i kako bi onda oni bili jači ne samo kod donošenja propisa nego kod njihovog svakodnevnog posla. Sada evo i Vlada govori o udrugama, zadrugama, općenito u riječima koja ima onu omraženu nekada riječ za ovu vlast za ovu vlast drug. Vidjeli su dakle da se bez zadrugarstva u mnogim područjima, pogotovo u ribarstvu i poljoprivredi, malo toga što može postići. Ali kada je to nama tek sinulo, odnosno vama vladajućima? Kad je imovina zadrugara oteta, dakle sada kada su takve zadruge bolje rečeno ta mjesta privatizirana sada se vidjelo da se bez zadrugarstva ne može, kad je praktički zadrugarima oteta njihova imovina. Kriza koja je pogodila svjetsko tržište, pogodila je i ribare. Naime, svugdje cijena je padala, jedino u Hrvatskoj mi nismo primjetili ako neki proizvod pojeftini za 5 do 10 lipa smatramo da je to veliko pojeftinjenje. U svijetu na svjetskom tržištu koje je pogodilo onda i naše ribare, cijena tune je pala za 32%, cijena malog tuna za 42%. Zbog toga su se našli u vrlo, vrlo nezavidnoj situaciji i to oni koji su upravo spasili hrvatske ribare jer su oni bili prvi koji su otkupljivali sitnu plavu ribu. Danas se nalaze u vrlo teškoj situaciji, prije svega zbog toga što evo ministar je obećao da će im pomoći. Pa to nije pomoć, to je njihova obveza. Nisu isplaćene subvencije još za zadnje tromjesečje prošle godine. Obeća im se da će to tek biti u 4. mjesecu. Naši ribari su se opteretili kapitalnim ulaganjima u ribarsku flotu. Država nije ispunila svoj dio tako da su opterećeni. Nikad više nisu proizvodili, nikad više nisu izvozili i nikad nisu bili u težoj situaciji. Država ih je ovdje prevarila jer nije platila ono što je bila dužna platiti. Još bih htjela nešto napomenuti u vezi ZERP-a.

Idemo dalje sa raspravom po klubovima. A sad je na redu uvaženi zastupnik Boris Klemenić u ime kluba HSS-a. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U ime kluba Hrvatske seljačke stranke mogu reći da se zalažemo za donošenje ovog zakona jer smatramo da donosi niz kvalitetnih rješenja u pitanju morskog ribarstva. Kao što svi znamo, Hrvatska se sve više približava standardima Europske unije pa tako i u poglavlju koji regulira ovo područje, konkretno ribarstvo. Europska unija ima zajedničku ribarsku politiku, Hrvatska također treba prilagoditi svoju regulativu toj zajedničkoj politici jer utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske politike u ribarstvu poklapaju se s onim ciljevima zajedničke ribarstvene politike U tom smislu smo u 2009. godini izglasali donošenje Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu, a evo sada ove godine donosimo i novi Zakon o morskom ribarstvu koji će na vjerujemo još kvalitetniji način urediti naš ribarski sektor te uspostaviti poziciju hrvatskog ribarstva u okvirima Europske unije. Ovaj će zakon omogućiti odgovorno i održivo iskorištavanje morskih resursa kroz propisane mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i ekosustava, a istovremeno vodeći brigu o opstojnosti ribarstva i ribarske djelatnosti. Ovaj zakon daje temelj za donošenje niza propisa u svrhu detaljnije regulacije ribolova i marikulture te uvodi mjere kojima sprečava onečišćavanje mora i ugroze morskih bioloških resursa. Isto tako, ovim zakonom po prvi puta se definira sastav satelitskog praćenja ribarskih plovila i uspostava ribarskog monitoring centra što će omogućiti da se na ekranu u ministarstvu vidi trenutna pozicija ribarskih plovila. Propisuje se vođenje i dostava obveznih evidencija o ulovu, iskrcaju te skladištenju ribe. Propisuju se također i uvjeti prve prodaje ribe te način i oblik vođenja evidencija o prodanoj ribi. Sve navedene mjere imaju za cilj smanjenje sivog tržišta u ribarstvu i naravno veću sigurnost i zaštitu potrošača. U posebnom poglavlju ovog zakona definiraju se mjere upravljanja flotom što sada važeći zakon nije sadržavao. Propisuje se vođenje registra ribarske flote te uvodi pojam kapaciteta ribolovne flote, a sve kako bi se kvalitetnije upravljanje ukupnim aktivnostima te iste, odnosno ribarske flote. Kao što znamo, jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 13., poglavlja o ribarstvu u pregovaračkom procesu je i definiranje nadzora i kontrole što odredbe ovog zakona i propisuju. Uvodi se propisani proces izvještavanja i procedura kod svih aktera u nadzoru, konkretno ribarske inspekcije, obalne straže i pomorske policije što osigurava učinkovit i efikasan sustav kontrole. Isto tako moramo primijetiti da je ribarska, da naša ribarska inspekcija ima samo tri broda na raspolaganju, stacionirana u Puli, Zadru i na Visu što mislimo da je premalo, te se nadamo da će se u najskorije vrijeme taj broj i povećati. Poznato mi je da je prijedlog ovog zakona dugo i temeljito raspravljan, na povjerenstvima u kojima su bili uključeni pored znanstvenika i najvažniji predstavnici ribarskog sektora, kako gospodarskih ribara, tako i športskih ribolovaca, predstavnici iz sektora marikulture, te ribarskih zadruga iz svih resornih ministarstva, čuli smo danas i s ove govornice da je to za svaku pohvalu, pa eto i ja u ime kluba HSS-a pozdravljam takav način prije samog donošenja, takav Isto tako poznato je svima nama ovdje da je bilo i određenih nesuglasica sa sportskim ribolovcima koji su bili nezadovoljni pojedinim prijedlozima odredaba ovog zakona, međutim čuli smo ovdje i od državnog tajnika da su ta nesuglasja riješena dogovorom i ja vjerujem da će i športski ribolovci nakon donašanja ovog zakona biti zadovoljni. I stoga nakon svega iznesenog, vezanog uz predmetni zakon, klub HSS-a smatra da je njegovo donošenje dobrodošlo, te da će pridonijeti kvalitetnijem i učinkovitijem gospodarenju u morskom ribarstvu, zaštiti obnovljivih bioloških bogatstava mora, praćenju uloga i uzgoja, te kvalitetnijem ustroju nadzora i inspekcije, a isto tako na kraju ću i pozdraviti i sve one amandmane koje dao Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, te kao što smo čuli samo ministarstvo će te amandmane i prihvatiti. Zadnja rečenica klub HSS-a podržati donošenje ovog zakona. Hvala

primjedbe kluba Hrvatska narodne stranke. Dakle vezano za donošenje Zakona o slatkovodnom ribarstvu, ja bih morao reći da Zakon o slatkovodnom ribarstvu nije dio jedinstvene ribarstvene politike Europske unije, osim u dijelu uzgoja i prometa šta je ovim zakonom već donešenim o strukturnim potporama i uređenju tržišta definirano. Međutim svakako i Zakon o slatkovodnom ribarstvu je u fazi donošenja i nadam se da će do kraja ove godine biti donesen. Šta se tiče da primjedbi za riječ Vlada može, odnosno ministar može, dakle često se u zakonima koriste te riječi u vidu mogućnosti, međutim ja moram naglasiti da je ovim zakonom određeno dakle i savjetodavno vijeće koje će se sastajati, dakle koje će diskutirati o svemu onom što je važno, a koje će se sastojati od svih relevantnih predstavnika sektora, dakle vijeće je to koje će u dogovoru sa ministarstvom određivati prioritete, pa ako zakonom se ostavlja mogućnost za pobliže definiranje određenih ja ja bih rekao područja, dakle temeljem takvih inicijativa onda sigurno ministar da će moći, da će sigurno koristiti takvu mogućnost, odnosno Vlada Republike Hrvatske. Šta se tiče monitoring centra, on nije pobliže opisan zato šta je sastavni dio uprave ribarstva. Isto tako govori se o vijeću za prekršaje gdje nije definirana stručna sprema itd., međutim moram naglasiti da ministarstvo donosi pravilnik o unutarnjem redu i tim pravilnicima će biti će biti određeno pobliže koje uvjete članovi tog vijeća moraju ispunjavati. Šta se tiče primjedbi od gospođe Ingrid Antičević ispred kluba SDP-a vezano za nenaglašavanje nacionalnog interesa u odredbama ovog zakona, ja moram reći da je područje ribarstva kao takvo naglašeno u Ustavu Republike Hrvatske pa možda i nije potrebno naročito isticati u ovom zakonu što je u Ustavu već jasno istaknuto. A šta se tiče jezika zakona, moram doista priznati da područje ribarstva je jedan specifikum, jedno posebno područje koje je puno različitih posebnih posebnih određenja i ne čudim se šta u ponekim dijelovima ga i nije lako razumjeti. Međutim ja s obzirom da ajmo reći dobro poznajem tu problematiku, mislim da često i jednostavnijim jezikom pojedine stvari nisu mogle biti u drugačijem obliku biti napisane. Na primjedbu da je Europska unija devastirala svoje resurse, ja moram reći temeljem onih saznanja koje imam često je to i međutim prihvaćanjem pravne stečevine Europske unije, odnosno usklađivanja sa njihovom zajedničkom ribarstvenom politikom mi možemo biti stroži od onoga šta je Europska unija propisala kao obvezno zajedničko, dakle nitko Hrvatskoj ne brani da donosi strože propise, a moram naglasiti da i u ovom trenutku imamo strožu regulativu kad je u pitanju regulacija ribolova nego što to ima Europska unija. Šta se tiče problema oko ribarskih luka, vezova, ja evo još jedanput naglašavam da ovim zakonom upravo je to na neki način omogućeno županijama, dakle jedinicama regionalne samouprave da oni mogu uređivati tu problematiku kroz svoje županijske lučke uprave, a kad govorimo o problemu u kojem se hrvatsko ribarstvo sada nalazi, ja bih rekao da ova kriza nije zaobišla ni sektor ribarstva, i cijena tune na japanskom tržištu je osjetno pala, šta se onda reflektira i na mogućnost uzgajivača kojima je mala plava riba u biti potrebna za ishranu tuna, dakle uzgajivači su ujedno i tržište, dio tržišta za plasman male plave ribe. Dakle, jedno je povezano s drugim i ja moram reći da smo prije nekoliko dana na zajedničkom sastanku u Hrvatskoj gospodarskoj komori gdje su bili predstavnici i Hrvatske obrtničke komore, dakle ceh ribara i predstavnici sindikata, gospodin Čobanković, Čobanković, ministar u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, dakle postigli smo jedan dogovor na koji način ublažiti ovu postojeću situaciju. Taj dogovor je prihvaćen i evo nadam se da ćemo barem dijelom uspjeti amortizirati ovo novonastalo stanje. Što se tiče isplate poticaja ona ide nekakvim svojim tijekom možda sa malim zakašnjenjem, ali evo ja bih rekao da nije upitna, barem ne u onom dijelu kako je dogovoreno sa predstavnicima sektora. Eto, hvala. Nije točan navod gospodina državnog tajnika da je dovoljno što se u Ustavu spominje ribarstvo i da je samim tim zaštićeno pa ga ne treba spominjati jer mi smo, dakle ribari su ustvari još 2007. godine imali garanciju da će do 01. svibnja 2008. godine doći do pune primjene ZERP-a pa bez obzira što Ustav teoretski brani ribarstvo do toga nije došlo. Napominjem da sve članice EU su potpisale povelju Ujedinjenih naroda kojima svim zemljama daje suvereno pravo na proglašenje pojasa. Uz to sama Europska komisija je savjetovala svojim članicama da prošire jurisdikciju na 12 milja kako bi se bolje gospodarilo itd. To se Hrvatskoj jednostavno brani. I jednostavno Hrvatskoj je taj potez zapriječen. Utoliko ja mogu kazati da praksa da praksa ne korespondira u onome što evo Ustav možda na teoretskoj razini ili zakonodavnoj razini želi postaviti kao nacionalni interes. **Jarnjak, Završili smo raspravu po klubovima, prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva je na redu uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana državni tajniče, kolegice i kolege. Pa danas govorimo zapravo o Zakonu o ribarstvu koji je proizvodna grana nacionalnog interesa. Ja ne bih o zakonu, međutim danas ću govoriti o primjedbama koje sam dobila od mojih sugrađana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odnosno od sportskih ribolovaca, a isto tako ceha ribara. Naime, bez obzira što je gospodin državni tajnik u svom uvodnom izlaganju rekao da je dogovoren kompromis sa sportskim ribolovcima ja ću ipak iznijeti barem 2 primjedbe koje su mi oni uručili. Smatraju da ovaj zakon je neopravdano, zapravo da je … /Govornica se ne razumije./… neka nova ograničenja za sportski ribolov pod izlikom da se usklađuje sa EU jer kako navode usporedba s važećim hrvatskim Zakonom o morskom ribarstvu vidljivo je da u segmentu sportskog ribolova naš zakon već potpuno usklađen sa europskim. Dapače, kako kažu, on je restriktivniji, dakle stroži, u smislu očuvanja ribljih vrsta i drugih morskih organizama. Također smatraju da bi Hrvatski savez za športski ribolov na moru koji ima preko 30 tisuća članova trebao biti uključen u donošenju svih budućih podzakonskih akata Zakona o morskom ribarstvu. Isto tako još jedan njihov prijedlog, a to je da se sukladno temeljnom načelu prijedloga Zakona o morskom ribarstvu čl. 3. točka 3. odluke, odnosno odredbe u ovom zakonu moraju biti donošene na temelju znanstvenih i stručnih pokazatelja. Prema tome, prijedloge posebne regulacije ribolova u pojedinim područjima ministarstvu bi mogle dostavljati samo znanstvene institucije na temelju znanstvenih istraživanja. Zato predlažu brisanje točke 2. u čl. 83. Međutim, kako ste naveli da ste postigli kompromis, nadam se da onda ove primjedbe ste već uvrstili u ovaj zakon. Druga stvar koju bih htjela izreći, zapravo ja osobno pozdravljam sve inicijative u pravcu zaštite i održivog razvoja. Isto tako pozdravljaju to sigurno i ceh ribara koji se sastao pri HGK. Naime, Naime, status rezervata bi trebalo po njima ublažiti jer bi se s time zapravo stvorili uvjeti za poticanje razvoja malog poduzetništva i i obrtništva. Na taj način bi se isto tako smanjile zloupotrebe nekakvih nelegalnih radnji koje su zapravo nekontrolirane. Prema tome, predstavnici o kojima govorim, odnosno ceh ribara sigurno je za kontrolu zakona, ali da se zapravo u takvoj nekakvoj liberalizaciji vide i svoju egzistenciju. Naime, svjesni smo toga da svaki naš otok ili otočna skupina je toliko lijepa da svi imaju elemente zapravo za trajnu potpunu zaštitu. Međutim, na ovaj način mi ne možemo onda i na taj način pokazati da smo zemlja koja može živjeti i od mora. Pitam se što je s ljudima kojima je to jedini izvor prihoda? Prema tome, ljudi su zapravo na ovaj način, ribari su potpuno obezglavljeni jer pitamo se koje je drugo, zamjensko rješenje? Što je preduvjet održivog razvoja ovog južnohrvatskog otočnog područja. Kako navode, ovo je isto tako jedan od pokazatelja kako zakonodavac se vrlo često udalji u svojim propisima od prirodnih karakteristika područja od povijesnog naslijeđa i zapravo na jedan jednostran način sagledava ovu problematiku. To su ljudi koji su uložili i u kupnju brodova, mreža, u edukaciju. Prema tome, na ovaj način, provodeći ovakav zakon zapravo se smanjuju i također i uvjeti održivog razvoja, odnosno razvitka malog malog poduzetništva na tom području. Danas je zapravo spomenuti ZERP, mi smo odustali 2004. godine, odustalo se od ZERP-a, izgubljene su ogromne površine, konkurencija je Talijana sve češća, međutim vrlo često se dovoljno ne kažnjavaju, a kažnjavaju se naši ribari. Prema tome, i zbog toga su zapravo ogorčeni jer se na svom moru, u svojoj državi osjećaju kao građani drugog reda. Hvala lijepo.

Vlada na čelu sa HDZ-om de facto ukinula ono što je donijela Vlada 2003. godine i da se ZERP nije nikada primijenio. Ja mislim da Hrvatska ne smije ići ispod Direktive Europske ta direktiva definira da država domaćin odredi maksimalan izlov ribe te u okviru toga dio koji sama može izloviti i viškove koje ostaju za druge države uz kompenzaciju, odnosno plaćanje. Ako nećemo štiti sami sebe, a ovi izgleda izvana neće da nas štite vodeći računa u ovom slučaju o talijanskim interesima, onda ne znam tko će nas zaštiti. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Evo kolega Marine svjesni smo svi zapravo da upravo ta problematika smanjuje površinu gdje naši građani mogu izlovljavati. A ako spominjemo Talijane, danas smo ih spomenuli već u par navrata, oni nam kradu otprilike oko preko 300 milijuna eura u izlovu što u biti ga odnesu a nisu kažnjeni zato. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Goran Maras. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Sljedeća na radu uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Evo kada govorimo o Zakonu o morskom ribarstvu želim najprije predstaviti ovaj segment i to kroz pregled djelatnosti morskog ribarstva u Republici Hrvatskoj kratko, ali i Zadarskoj županiji kao lideru u koncesioniranju, ali i kroz ekonomske pokazatelje ribarstva Republike Hrvatske i Zadarske županije. Ulov morske ribe evo koristit ću podatke za 2008. bio je 48 tisuća 976 tona, od čega 42 tisuće 688 tona plave ribe, 4 tisuće 820 ostale. To je godina, zato sam je i uzela kao primjer, to je godina kada je Republike Hrvatska dosegla ulov predratne količine. Od 1998. godine razvidno je povećanje ulova plave ribe i to sitne plave ribe, gotovo dva puta jer je potražnja velika za slanim inćunom uzrokovala i stalno povećanje izlova. Slana riba se gotovo u cijelosti izvozi u Italiju, nešto manje u Španjolsku, a izlov bijele ribe gotovo isti je u navedenom razdoblju. Broj ribara u gospodarskom ribolovu je negdje oko 3 tisuće 700 a broj ribarskih plovila negdje oko 3 tisuće 800 i oni su u povećanju. Bruto dodana vrijednost djelatnosti ribarstva prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku od 2001. raste od 284,7 milijuna kuna do 410,6 milijuna kuna u 2004. U 2007. ribarstvo ima 855 milijuna ukupnog prihoda, 801 milijun kuna ukupnog rashoda i oko 70 milijuna kuna dobiti prije oporezivanja. Broj zaposlenih u ribarstvu se kreće nešto manje od 2 Iz bilance za razdoblje od 2000. do 2008. vidljiv je suficit u ovoj djelatnosti koji varira znači od 300 tisuća dolara do maksimalnih 59 milijuna u 2006. godini. Držim važnim istaknuti da je ribarstvo jedna od rijetkih grana koja ima konstantan suficit u robnoj razmjeni što dokazuju i podaci za proteklu godinu. Što se tiče Zadarske županije tu je ribarstvo tradicionalna djelatnost naše obale i otoka, ali je i izvor egzistencije za velik dio obalnog i otočnog stanovništva. Podsjetit ću da se prvi uzgoj brancima i podlanica dogodio upravo u Zadru, uzgoj tune također u Zadru i da preko 80% kapaciteta soljenja inćuna je upravo na području Zadarske županije, a i najveće riboprerađivačke tvrtke sa oko 850 zaposlenih su upravo na području ove županije. Također na području Zadarske županije imamo negdje oko 540 ribara što obrta i poduzeća oko 2 tisuće 600 malih ribara i negdje oko 2 tisuće brodova od čega samo 90 veći od preko 15 te je broj rekreacijskih ribolovaca oko 650 a sportskih prema procjenama između tisuću 500 i 2 tisuće. Najzastupljeniji alati u gospodarskom ribolovu Zadarske županije su okružujuće mreže plivarice, ... povlačne mreže koče, te mreže stajačice. Ulov u ovoj županiji predstavlja 35% ukupnog uloga u Republici Hrvatskoj a najznačajnije vrste ulova su upravo srdela i inćun koji su baza za prerađivačku industriju ali i za uzgoj tuna. Gospodarski izlov i uzgoj obavlja prema evidenciji FINA-e 60 tvrtki poduzeća koja su predala financijska izvješća za 2008. godinu. Što se tiče financijskih pokazatelja ribarstva u Zadarskoj županiji vrijedi spomenuti za 2008. godinu 427,8 milijuna kuna ukupnog prihoda i oko 20 milijuna kuna čiste dobiti, te negdje oko 800 osoba zaposlenih u ribarstvu. A 1998. godine u ovom segmentu su bile zaposlene tek 273 osobe, 33 tvrtke i 82 milijuna kuna prihoda. Dakle broj tvrtki se udvostručio, broj zaposlenih gotovo tri puta veći, a ukupni prihodi porasli su više od pet puta. To govori o važnosti ove gospodarske grane za našu županiju ali i za gospodarstvo Republike Hrvatske. Ribarstvo čini 13% ukupnog izvoza Zadarske županije, a prerada i konzerviranje dodatnih 14%. Dakle, 27% izvoza otpada upravo na ribarstvo. Treba istaknuti da su državne mjere poticanja građenja flote dovele uz nešto uvoza brodova do toga da se u plivaricama, odnosno u floti većih brodova za izlov plave ribe došlo do zadovoljavajućih kapaciteta. Znači da su dovoljno osnaženi. Ministarstvo je u 2008. godini sa značajnim sredstvima pomoglo sektoru ribarstva što kroz izravne poticaje što kroz cijenu plavog dizela, a u cilju da hrvatski ribari postanu konkurentni ulaskom u Europsku uniju sufinanciralo se i osiguranje brodova i upisi u registar. To je rezultiralo tima da ribarstvo u 2009. godini ima značajne rezultate u izvozu, ali i posljedica su toga otvoreni važni prerađivački pogoni, što znači da ova djelatnost privlači investicije. Spomenut ću samo Ostreu u Stnkovcima koje je najveći i najmoderniji pogon takve vrste u Europskoj uniji. Međutim, postoji problemi u ribarstvu na koje su upozorili i ribari na svom 14. susretu održanom prošle godine u Pagu, a to su evo ovdje spomenuti donošenje nove strategije, problem hladnog lanca, iskrcajnih mjesta, reguliranje institucije malog obalnog ribolova, ali i povećanje efikasnosti kontrole prometa ribom itd. Evo upravo te probleme na koje su upozorili ribari Vlada Republike Hrvatske znači zajedno s njima rješava donošenjem zakonskih propisa i to Zakona o strukturnim potporama i uređenju tržišta u ribarstvu koji je ovaj Sabor donio prošle godine, a koji omogućava financiranje prilagodbe u slučajevima kada je to potrebno, a dio tih problema rješava i ovaj Zakon o morskom ribarstvu. Želim naglasiti, a već je bilo spomenuto da ovako važne dokumente se donosilo u partnerstvu svih koji nešto znače u ribarstvu, u prvom redu ribara, ali i športskih i rekreativnih ribolovaca i znanstvenih institucija. Upravo taj partnerski ili participatorni pristup donošenju i usvajanju mjera upravljanja resursima jedna je od temeljnih odrednica zajedničke ribarske politike. Stoga držim da je evo ovaj prijedlog zakona dobar, uz evo ove amandmane koje je rekao državni tajnik da se usvajaju, da dosta dobro regulira svu ovu problematiku o kojima su govorili ribari. Mi znamo da trebamo i želimo uskladiti zakonodavstvo sa Europskim, ali moramo maksimalno zaštititi interese u prvom redu Republike Hrvatske, ali i hrvatskog ribarstva. Međutim, nemamo pravo ne znati da su na području mnogih članica koje su u sustavu zajedničke ribarske politike i to ne od jučer ribolovna mora značajno osiromašena. Talijanski dio Jadrana, bakalar u Sjevernom moru, Španjolska itd. Mi trebamo biti svjesni toga da moramo biti, a ovaj zakon omogućava znači da možemo biti, mi trebamo biti stroži, zakon nam upravo ovaj prijedlog omogućava to. Međutim, naši ribari su znali vjekovima to čuvati, znali su oni to sami, oni će to i ubuduće raditi i to je garancija da će se ovaj zakon u tom dijelu provoditi kako treba. Znači, zbog činjenice da je ribarstvo tradicionalna djelatnost naše obale i otoka i izvor egzistencije za velik dio obalnog i otočnog stanovništva držim da će red koji se ovim zakonom osigurava, naravno uz kontrolu provedbe istog, a koji su i sami ribari i ribolovci kreatori, uz sve mjere koje su dosad napravljene znači infrastruktura, infrastruktura, poticaji i sve ono što je bilo u funkciji podizanja konkurentnosti najviše odgovarati upravo ribarima. Evo stoga ću uz predložene amandmane podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 13 sati i 15 minuta. Imamo dvije replike. Prvo je uvažena zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče. Kolegica je u svom izlaganju govorila o športskom i rekreacijskom ribolovu pa bih u tom smislu željela reći da je dobro što je i državni tajnik da je postignut kompromis sa cehom športskih ribolovaca. Ali isto tako bih željela ukazati na članak 53. koji se odnosi na ribolovni turizam i nadam se da ovaj ribolovni turizam u smislu ovog zakona stvarno podrazumijeva i sve aktivnosti koje obavljaju ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov. Isto tako se nadam da u dijelu članka 44. gdje govorite o pravu na kupnju godišnje dozvole na športski ribolov imaju samo članovi Nacionalnog saveza za športski ribolov na moru Republike Hrvatske, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Smatram da je to vrlo važno naglasiti, posebice imajući u vidu brojeve koje je kolegica rekla za njezinu županiju, a to je između 1500 i 2000 športskih ribolovaca i 650 rekreacijskih. Onda možemo zamisliti koliko ih ima na području cijele obale. Dobro da su se uvažili stavovi ceha ribara, ali isto dobro je čuti da prvenstveno zaštićujemo interese Republike Hrvatske i naših građana pa onda naravno i ono što smo bili dužni uskladiti sa zakonima uvjerena sam da tradicijska djelatnost našeg priobalja sigurno govori u prilog da smo i uz ovako dobar zakon, a i inače bili znali kako čuvati našu obalu i kako čuvati naš fond. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nevenka Marinović. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Evo ja sam spomenula upravo tu suradnju i to je ono gdje smo znači sam način donošenja zakona, sam način donošenja zakona već nekako prilagođen Europi. Ja svakako pozdravljam reakcije reakcije svih onih na koje se ovo odnosi jer to je dobro. Imalo se što čuti i od sportskih ribolovaca i od svih saveza na koje se to odnosi. Prijedlozi su u početku bili možda, možda, izašlo se na ulice umjesto da se sjelo i rješavalo. Opet se vratilo znači razgovarati sa institucijama koje zato i postoje i koje su bile spremni, znači niti jednog momenta nisu bila zatvorena vrata ministarstva za razgovore o problematici koji muče i sportske ribolovce, rekrativce i male ribolovce i sve ostalo. Znači, nisu bila zatvorena vrata, bilo je otvoreno i treba to rješavati i pozdravljam svakako sve one i pregovarače i sve ono do čega se došlo u ovom prijedlogu, a to je da je produžen ovaj rok da se ostavi još uvijek prostora mnogima, to je ona socijalna komponenta, mnogima da i dalje mogu loviti u ograničenim količinama onako i na isti način u biti kako su lovili i dosad. Ali sam htjela kolegice, dobar je model na koji se donose zakoni, zato sam posebno i istakla ovaj dio. I druga replika, uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa gospođa uvažena kolegica Marinović je u dijelu obnove i gradnje ribarske flote govorila o dosegu tog projekta kojega je osmislila hrvatska Vlada. Ja bih poštovana kolegice još htio dodati nekoliko riječi koji se odnose na sami model. Naime, krajem 2005. godine hrvatska Vlada je osmislila projekt obnove i modernizacije hrvatske ribolovne flote na način da bi hrvatskim ribarima omogućila da počnu izlovom u vanjskom ribolovnom moru u većem dijelu nego što je to tada bio slučaj, s obzirom da su alati hrvatskih ribara bili gotovo nepripremljeni da bi hrvatski ribari mogli više loviti u ZERP-u. I na taj način je taj projekt osmišljen da je hrvatskim ribarima koji su zainteresirani za gradnju ribarskih brodova, većih ribarskih brodova omogućeno da sa svega 10% vlastitih sredstava krenu u izgradnju flote, preostalih 90% se osiguralo na dva načina. Prvi način je da je država Hrvatska putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj omogućila 30% bespovratnih sredstava i to na način da je 10% Ministarstvo poljoprivrede, 10% Ministarstvo gospodarstva, 10% sredstava Ministarstvo mora, a preostalih 60% do punog iznosa vrijednosti broda je financirano sa vrlo povoljnim kreditima Hrvatske banke za ovnovu i razvoj i sa vrlo niskim kamatama. Na taj način do danas je iskazan interes za gradnju 44 broda, od toga ih je 20 izgrađeno, 27 je u izgradnji, i držim da je s tim projektom itekako potpomognuto hrvatskim ribarima da veći ribarski napor usmjere prema ZERP-u i da na taj način postanu konkurenti na Jadranu, u pravom Pa evo poštovana kolegice, u tom smislu sam htio vas dopuniti da kažem da je taj projekt hrvatske Vlade itekako pomogao hrvatskim ribarima. **Jarnjak, I time bi mi završili prijepodnevno zasjedanja, nastavljamo u 15 sati i želim vam svima dobar tek. Hvala lijepa. Hvala